Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika,

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno105 narodnih poslanika, i da imamo uslove za vas da su sprečeni sednici da prisustvuju sledeći narodni poslanici, odnosno najavio se samo poslanik Žarko Korać.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima po 1.

članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da današnjoj sednici prisustvuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

Članom 1. predlagač je uredio predmet zakona.U pitanju je sistemski, krovni zakon, koji uređuje osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i obrazovanja odraslih. U konkretizaciji Predloga zakona nije dopuštena nikakva nepreciznost,

primera radi, naglašeno je da se zakonom treba urediti, između ostalog, znanja, zvanja, veštine i stavovi. Voleo bih da vidim kako se to stavovi mogu urediti zakonom i kako to izgleda. Svaki zakon kao spoj predmetne struke, u ovom slučaju obrazovanje i vaspitanje, pravne struke i nauke i tehnike, odnosno normativa i jezičke struke. Imajući u vidu jezičku strukturu i slobodu, sklonost predlagača da ponavlja uopštene odrednice, predložili smo da se u stavu 1. člana 1. brišu reči, na kraju stava – kao i druga pitanja neophodna za obrazovanje i vaspitanje.Treba jednom prestati da se u normiranju zakona dodaju pravne začkoljice i nejasnoće, tipa, i druga pitanja. Što je trebalo normirati ili što se smatralo da treba, to je normirano, rezerviše se nikakav prostor da se kasnije priziva ili poziva neko na nešto što je uopšteno. Pošto se pod ovim, i druga pitanja mogu podrazumevati i nešto što nije primereno obrazovanju i vaspitanju, zato smo predložili brisanje ovog člana. Hvala član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović i Zoran Krasić.Reč U članu 1. predložili smo brisanje 5. stava koji govori o terminima, ovo je neka novotarija i videli smo da to imate u skoro svakom Predlogu zakona. Iskreno, ovo je potpuna besmislica da vi pišete da termini izraženi u ovom zakonu, u gramatičkom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.Zaista, apsolutno ništa ne znači i potpuno je ne bitno, ministre, ako vi imate dobre, odnosno ako imate inspektore, potpuno je ne bitno da li su u muškom ili ženskom rodu. Bitno je da su dobri, da dobro rade svoj posao i da neće prevariti ni vas, a ni ministarstvo. Vi ste pre neki dan, u Zemunu, u školi koja je sporna već duži period,

Zamolili su nas da ga prosledimo svim narodnim poslanicima i mi smo to uradili. Dakle, mi i u javnosti i u ovom njihovom apelu danas imamo precizno stavove njihove zbog čega misle da ne treba menjati direktora te škole.Vi nama ministre i javnosti još uvek niste rekli koji su vaši argumenti zbog čega to treba da se uradi. Mi ne želimo da budemo sudije, ali jednostavno želimo da čujemo i argumente ministarstva. Vi umesto to da uradite ozbiljno, da tamo pošaljete nekog ozbiljnog čoveka, ako vi to ne možete, odnosno nemate vremena, vi ste poslali onog harmonikaša, Marka Milenkovića. Videli ste kako je tamo prošao. Videli ste kako se snašao, a vi ministre treba da vodite računa o tome da će vas taj čovek i prevariti. On je izdao i prevario SRS. Taj Marko Taj Marko Milenković će vama doći sa dezinformacijama. Dovešće vas u situaciju da na osnovu onoga što vam on kaže vi pogrešno presudite.Dakle, molimo vas da o tome vodite računa i bez obzira na povike, ovo je i te kako vezano za ovaj član, jer sam na početku naglasila, nije važno da li je ministar inspektor, nastavnik, direktor, muškarac ili žena, važno je da svoj posao obavlja savesno, vredno i stručno. Hvala

a to je… Zamolio bih vas da smirite vladajuću većinu.A to je da je obrazovanje pravo deteta. Ovaj član se upravo odnosi na to, obrazovanje je pravo deteta, to podrazumeva, pročitaću, da je Republika Srbija obavezna da obezbedi sredstva kojim će svakom detetu obezbediti predškolsko. Obrazovanje u potpunosti plaćeno iz budžeta bez ikakve obavezno participacije roditelja. Zatim, da je dužna da obezbedi sredstva za opremu za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje za sve korisnike, a to su sva deca koja su državljani Republike Srbije i to posebno, ali ne isključivo za udžbenike, sveske, olovke i računare. Znači, da zaista obrazovanje bude pravo deteta, da to nije pitanje roditelja nego pitanje budžeta Republike Srbije, da svako dete je državljanin Republike Srbije ima ova prava i da je obaveza Republike Srbije da mu pruži ovo obrazovanje bez obzira na ekonomsku snagu roditelja.Ovo može da se plati iz budžeta. Dali smo jednu računicu u obrazloženju koja kaže da, recimo, osnovne škole u Srbiji pohađa oko 560 hiljada Nabavka svih udžbenika za svu decu u osnovnim školama bi koštala nekih 56 miliona evra, kao što recimo, sva deca naše dijaspore imaju udžbenike u školama u inostranstvu, tamo gde idu u školu. Tako te bogate zemlje, kao što su recimo Amerika, Kanada, zemlje EU, nabavljaju, nabavljaju, odnosno pozajmljuju deci udžbenike. Na svake četiri godine se oni menjaju, prenose se sa generacije na generaciju, onda se ovaj trošak smanji četiri puta.Tako da je praktično, za nabavku svih udžbenika za svu decu osnovnih škola u Srbiji, njih 560 hiljada, dovoljno oko 14 miliona evra na godišnjem nivou, što predstavlja 0,15% budžeta Republike Srbije. Znači, ovo može da se plati.Druga stvar, za đake u srednjim školama, ima ih oko 260 za nabavku svih udžbenika po istom principu, to bi koštalo nekih osam miliona evra, odnosno 0,08% budžeta Republike Srbije.Tako da bi trebali konačno da pređemo sa reči na dela, i da umesto da pričamo o tome kako su deca prioritet, da pričamo o tome kako je natalitet prioritet, da govorimo o tim stvarima, hajde da uradimo nešto konkretno. Ovo je mali izdatak iz budžeta i moguće je platiti sve ove troškove za svu decu.Da podsetim, prosečna primanja domaćinstva u Srbiji su negde oko 57 hiljada dinara. To je celo domaćinstvo, u ta primanja spadaju često i penzije, pošto imamo proširena domaćinstva i plate svih onih koji rade. Znači, samo 57 hiljada u proseku za jednu prosečnu porodicu.Nabavka udžbenika za jedno dete košta od 10 do 17 hiljada dinara. Ako imate dva deteta, pomnožite sa dva. Iz toga jasno vidimo da je trošak samo nabavke udžbenika jedan ogroman trošak koji roditelji, praktično, zaista je mađioničarstvo kako izlaze sa tim na je ovaj trošak da preuzme budžet Republike Srbije. Kada pogledamo subvencije koje se daju svake godine, to je milijarda evra, ovaj trošak je negde oko 14 miliona evra.Za toliko bi mogli da smanjimo Trošak za udžbenike srednjih škola oko osam miliona evra. Znači, ovo je moguće ostvariti. Predložili smo da se prihvati ovaj amandman.Nažalost, Vlada je odbila. Ministar je, iako u svom izlaganju i posle u diskusiji rekao da razume ove stvari, za ovako mali trošak očigledno nije pronađeno razumevanje.Jako je bitno da o ovome diskutujemo, jako je bitno da građani znaju da je moguće platiti ovaj trošak i da u stvari, Vlada bi morala jednog trenutka sa reči da pređe na dela. Hvala. Iz istog razloga neću obrazlagati. Hvala. Amandman se odnosi ponovo na obrazovanje kao pravo svakog deteta. Ja ću da ponavljam ova pitanja i očekujem neke odgovore.Znači, potrebno je da pređemo sa reči na dela,

ono što se daje Er Srbiji svake godine tih nekih 40 miliona evra, a to je posebna subvencija koju su dobili, ovo je više nego duplo manji trošak za sve udžbenike, za svu decu u osnovnim školama. Moguće je platiti ovo.Ne razumem zbog čega Vlada insistira na svim drugim stvarima, a ne radi ono što je suštinski važno za sve roditelje i za svu decu u Srbiji.LJudi jako teško žive i ima malo novca u budžetima. Oni se sve sve više smanjuju. Prihodi porodica su mali. Ovaj trošak je zaista jako mali za budžet Republike Srbije i tu ima toliko mesta gde bi moglo da dođe do ušteda ili da dođe do preraspodele sredstava, ovaj trošak bi morali da platimo.U tom amandmanu za to da je obrazovanje pravo deteta stoji odredba koja kaže – da je Republika Srbija dužna da obezbedi prevoz za sve korisnike, za sve naše učenike od kuće do škole i nazad iz budžeta Republike Srbije, tako da sva deca imaju plaćene karte, karte tamo gde nema prevoza, da bude obezbeđen. Ovo postoji za svu decu naše dijaspore koja žive u inostranstvu. Države se odgovorno odnose prema svojoj deci, obrazovanje jeste pravo deteta i moramo to pravo da im pružimo. Hvala. Samo kratko. Mi smo pričali o tome da će se u ovom domu naći i zakon o udžbenicima i da ukupna cifra koju je poslanik pominjao, svakako će biti manja, da se rade i standardi za digitalne udžbenike.Kada je u pitanju prevoz, mislim da ćemo vrlo brzo doći do ove kategorije besplatnosti udžbenika. Sa druge strane, prevoz je ostavljen lokalnim samouprava, i tamo gde su one vrlo dobro organizovane i rade svoj posao dobro, tamo je prevoz besplatan. Ostaje da se analizira tamo gde nisu, zašto nisu, i to ne mora da se apostrofira u prvim članovima zakona. To je pitanje da se realizuje, a čak i stari zakon to nije branio.

amandmana od brda amandmana koji su podneti. Od tih 24 amandmana, 15 dolazi iz redova opozicije, a od toga je 14 mojih.Podnela sam 74 amandmana. Prihvaćeno je 14. Svih 14 se odnose na pravopisne i slovne greške. Ne mogu da verujem da predlagač zakona smatra da je doprinos opozicije u Narodnoj skupštini nešto što treba da se svede na ispravke slovnih i pravopisnih grešaka.Molim vas, suštinskih amandmana sam imala vezano za praktične situacije koje se u stvarnom životu dešavaju, oko koji nema ničeg političkog, i ničeg spornog. Svi su odbijeni uz – mi to nismo tako zamislili.Drago mi je da predlagač zakona shvata važnost ispravki pravopisnih i slovnih grešaka u zakonima koje donosimo, ali molim da se malo ozbiljnije shvati pokušaj opozicije, da se amandmanima poprave predložena rešenja u Predlogu zakona.Biće diskusije kroz druge amandmane koje ste odbili, i nadam se da će tokom diskusije biti prostora da se predlagač zakona predomisli i da prihvati još neki suštinski amandman.

Koristiću vreme poslaničke grupe.Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, hteli smo bolje da definišemo stav 1. člana 3. i da dodamo da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, ali uz puno uvažavanje, specifičnih interesovanja, sposobnosti, talenata i potreba svakog učenika.Ovaj amandman jeste opšti, ali ukazuje na to šta mi zapravo želimo da postignemo ovim amandmanima koje smo podneli. Želimo da obrazovni proces, obrazovanje, usmerimo na svakog učenika, na svako dete, pojedinačno.Ovaj amandman pravi jedan uvod za neke moje amandmane koje sam podneo i o kojima ću govoriti našto kasnije, a mislim na posebne grupe dece kojima je potrebna dodatna podrška, mislim na obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu.Vaš posao ministre je da u saradnji sa ostalim ministrima interresorno, jednaku šansu pružite svako učeniku bez diskriminacije. diskriminacije. Mislim da u praksi situacija nije takva. Znamo da postoje učenici sa kojima rade pedagoški asistenti zato što je interresorna komisija tako opredelila i tako donela odluku. Postoje učenici sa kojima ne rade pedagoški asistenti, ako je interresorna komisija odlučila da je potrebno da rade. Postoje učenici i deca koji nemaju lične pratioce iako je interresorna komisija donela odluku da je potrebno da oni sa njima rade i postoje deca koja imaju lične pratioce.Dakle, imamo jedan obrazovni proces koji ne pruža jednake šanse i ministre teška je reč, ali upotrebiću je, ovde se radi o blagoj diskriminaciji dece. Roditelji su primorani da prihvataju lične pratioce iako interresorna komisija dodelila pedagoške asistente. Roditelji du u situaciji da daju otkaze na poslu da bi se bavili decom, da prosto budu, samo budu u obrazovnom procesu, da budu u školi, iako je to obaveza države, vaša obaveza ministre, jer se oni nalaze u ovom zakonu, jer se oni nalaze u jednom procesu obrazovanja.O tome ću mnogo više govoriti kada za to dođe vreme i amandmani koje sam podneo, tiče se ovoga, a ovaj amandman, ministre pravi preduslov da ti amandmani budu potpuni. Hvala vam.

u svakoj profesiji imamo pojedinačan pristup svakome. Lekari, kada im dođu pacijenti ne propisuju isti lek svakome, nemaju isti recept, istu terapiju za svakog pacijenta, nego usklade ono što govore prema onome što jesu potrebe tog pacijenta.Imamo personalizovane naloge na društvenim mrežama, imamo kola, gospodine Šarčeviću, koja se danas mogu naručiti, baš tako da odgovaraju vama kao kupcu. U svemu imamo personalizovan pristup samo u obrazovanju imamo jednog nastavnika, jednog učitelja, koji stoji u učionici naspram 30 dece, svima priča istu stvar, na isti način i očekuje od njih apsolutno isti rezultat.Vi kažete u obrazloženju zašto odbijate ovaj amandman, amandman se ne prihvata jer je Predlogom zakona na obuhvatniji način uređeno pravo na obrazovanje i vaspitanje.Prvo da vam kažem, mi da ovako obrazlažemo amandmane, nama bi amandmane odbacili, s obzirom na to da je nedozvoljeno tako da obrazlažemo, kada nešto predlažemo moramo da kažemo zbog čega predlažemo. Ali sve i da prihvatimo to, kako je moguće da nešto što mi predlažemo da se dopuni je manje obuhvatno od onoga što ste vi predložili?Možda imam različito razumevanje šta znači reč – obuhvatno, obuhvatnije? Ja pretpostavljam da obuhvatnije, znači nešto što obuhvata više, pa ne znam onda kako kada piše manje

Ovim članom je propisan da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, tačnije jednakost prava državljana Republike Srbije u ovoj oblasti i to je civilizacijska tekovina.Predlagač

svih lica mora da ima i dodatnu garanciju da će njihove posebne obrazovne i vaspitne potrebe biti osigurane već u o osnovama ovog zakona.Talentovani mladi ljudi sa natprosečnim intelektualnim sposobnostima, a to je praksa bogatih društava imaju poseban tretman. Da bismo ušli u red bogatih, a imamo talentovani mladi svet, mi predlažemo dopunu člana 3. gde gde bi se ovim mladim ljudima obezbedilo minimum uslova, a to su smeštaj i prevoz do najbliže škole gde će oni odgovarajućim vežbanjem i treningom razvijati bogomdane sposobnosti.Novi stav 5. ovog člana treba da glasi ako iz objektivnih razloga ne postoji mogućnost da se posebna odeljenja, odnosno škole otvore na teritoriji lokalne samouprave ista su dužna da licima sa izuzetnim sposobnostima obezbede prevoz, odnosno smeštaj do najbliže škole koja pruža takvu mogućnost. Valjda bi ovoliko morali u ovom našem siromaštvu da učinimo za našu budućnost.

jer nažalost danas je sve manje takvih. Meni je neshvatljivo da ministar i ova Vlada nisu prihvatili ovaj amandman, jer znamo da obrazovanje ima strateški značaj za svaku državu i svako

Obrazovan čovek nije samo onaj koji poseduje određena znanja i iz matematike, engleskog ili nekog drugog jezika, obrazovni čovek je onaj koji, pre svega zna odgovor na najvažnija pitanja i koji ta svoja koji ta svoja znanja može podrediti normama moralnog ponašanja.Nažalost, danas mi u Srbiji, pa i šire imamo sve manje pravih učitelja. Kada kažem - učitelj, tu pre svega mislim na sve one koji pružaju proces proces obrazovanja, odnosno sve one koji prenose znanje i takvih je, kao što rekoh, sve manje.Studentima i učenicima i svima se danas pružaju sekundarna znanja, dok im primarna znanja primarna znanja nisu pružena i pitanje je da li je neko u stanju da im pruži ta znanja.Vrednosna skala kojom se povode naši ljudi koji prenose znanje, pre svega ne rukovode se time da da daju lepotu uzvišenog i da pokazuju učenicima i studentima odvratnost nedostojnog, nego to ide po nekom šablonu i na kraju sve to završi tamo gde ne treba. Hvala.

smo amandman i predlagač je odgovorio da ne može da prihvati amandman zato što nije u skladu sa koncepcijom Predloga zakona. stvarno je teško pronaći koncepciju ovog zakona, ovog predloga zakona. Ovo je jedan od retkih zakona koji apsolutno nema nikakvu koncepciju.Moram da vam skrenem pažnju, pre svega predlagaču, predlagač nema ustavno ovlašćenje da izjednačava strance i državljane Republike Srbije, jer Ustav poznaje samo jednu kategoriju prava gde su oni izjednačeni, a to je pravo o nasleđivanju.U svim drugim pravima stranci na teritoriji Republike Srbije ne mogu da koriste resurse i potencijal Republike Srbije kao što rade građani i državljani Republike Srbije. Mi smo samo hteli da skrenemo pažnju predlagaču zakona da kada su u pitanju stranci, lica bez državljanstva i lica koja traže državljanstvo Republike Srbije, ako ima takvih, mogu pravo na obrazovanje da stiču pod posebnim uslovima, ne na isti način, niti pod istim uslovima kao građani Republike Srbije, jer to Ustav jednostavno ne dozvoljava. Ne dozvoljava Ustav.Ustav i kada priča o strancima i njihovim pravima u Republici Srbiji on pominje još jednu čuvenu reč, a to je uzajamnost. Evo, da pitate ove ljude koji su predložili ovaj zakon, kažu da imaju neku koncepciju, ajde kažite mi kako da protumačite uzajamnost Republike Srbije i Iraka. Da li je državljanima Republike Srbije priznato pravo na obrazovanje pod istim uslovima kao Iračanima ili neka druga teritorija odakle dolaze migranti? Ovde jednostavno koncepcija jeste medijska i oni guraju to, računajući pokazujemo veliki stepen humanizma, a koliko to košta ove građane Republike Srbije? Da li ste o tome razmišljali?Vi imate obavezu da vodite računa i o tome da li finansijske mogućnosti ovog prostora dozvoljavaju da se vi ovako razbacujete, tim pre što ne dobijate nikakva sredstva iz inostranstva da pokrijete te troškove koji su nastali obrazovanjem ljudi koji su, nažalost, migranti i, nažalost, migranti u Srbiji. Čabraja** oštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi smo ovim amandmanom predložili sledeće da se u članu 3. posle stava 5. doda novi stav koji glasi: „Osnovno i srednje obrazovanje je obavezno.“Meni je jako drago što sam čula u diskusiji da su mnoge kolege podržale ovakava predlog i sigurana sam da bi ovo bilo najbolje što bi ste mogli uopšte da uradite ovim zakonom.S obzirom da smo imali mnogo primedaba na ovaj zakon i da smo se složili da on, onako blago da se izrazim, nije najbolji, mislim da je ovo nešto čime bi ste mogli svakako da iskupite kompletno donošenje ovog zakona.Ako bi ste želeli da zaista učinite nešto za dobrobit ove zemmlje, da nam bude obrazovanje, kultura i uopšte društvo zaista naprednije i bolje, onda bi trebalo da uvedete i obavezno srednje obrazovanje.Uostalom, 28. Konvencije o pravima deteta propisuje obavezu država da učine obrazovanje obaveznim. Komitet za prava deteta dao je preporuku Republici Srbiji još 2008. godine, znači pre skoro 10 godina, da i srednje obrazovanje, pored osnovnog, učini obaveznim, a propisivanje obaveznosti osnovnog i srednjeg obrazovanja bilo bi u skladu sa pozitivnim praksama brojnih država, uključujući i zemlje iz okruženja kao što je, recimo, Hrvatska.Da ne kažem koliko bi to zaista doprinelo opštoj dobrobiti. Ukoliko vam zaista nije u interesu da narod bude neobrazovan, neobrazovan, da narod nema osnovne svesti obrazovanja i kulture, onda možete da nastavite sa ovakvom praksom. da zaista idemo napred, da zaista učinite nešto dobro, što bi bilo u korist cele države, pa da vam se ne prebacuje da vi volite da narod bude neobrazovan, da narod ništa ne zna, da samo zaokružuje nešto što mu se kaže itd, ukoliko bi ste želeli da odbacite sve ove optužbe i da se zaista ponosite nečim što ste učinili, onda bi stemogli da prihvatite ovakav amandman. Hvala.

prilike da se Ustav menja, mi delegirati to pitanje.Slažem se, generalno, sa vama, tu nema diskusije da to ne treba da bude i davno je trebalo da bude čak. Mnoge evropske zemlje to imaju, a stepen obuhvata dece srednjom školom je dovoljno velik da je to izvodljivo apsolutno i ne košta državu ništa specijalno.Kada

Aleksandar Marković. čuđenje kako je ovakav amandman uopšte prošao sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Želim da verujem da je u pitanju previd. Dakle, ne možemo mi menjati nešto što nije definisano Ustavom. Ja sam potpuno saglasan sa tim što je malopre rekao ministar i apelujem na poslaničku grupu, vrlo mladu poslaničku grupu, pa možda je nedostatak iskustva rezultiralo time da danas imamo ovakav potpuno neustavan amandman, ali, evo, da im dam jedan savet. U svojoj poslaničkoj grupi imaju jednog vrsnog pravnika, koji se, doduše, proslavio u životu u nekim drugim oblastima, pa neka se on potrudi da objasni prethodnoj govornici da ovakvi amandmani, prosto, ne mogu proći jer nemaju nikakve veze za Ustavom. Zahvaljujem. **Aleksandra Čabraja** Kao prvo, zaista ne znam kojeg mi to pravnika uopšte imamo u svojoj poslaničkog grupi? Koliko ja znam, nemamo ni jednog, ali možda vi znate bolje od nas.Kao nas.Kao drugo, uopšte ne znači da je ovo u suprotnosti sa Ustavom. Ovakav zakon bi bio u suprotnosti sa Ustavom dok se Ustav ne bi promenio. Koliko sam čula, vi ćete Ustav ionako da menjate. Evo, ministar mi je to potvrdio sada, tako da ne vidim prepreku da ovo se učini ako bi ste to želeli. Hvala.

probleme koji su formalne prirode, a to je da Ustav trenutno ne dozvoljava da obavezno bude i srednje obrazovanje, što je jedno tumačenje Ustava. Ako ne piše u Ustavu da je nešto zabranjeno, ja to smatram dozvoljenim, ne kao pravnik, nisam pravnik, ali ima dovoljno pravnika sa kojima ljudi mogu da se konsultuju kada nešto ne znaju.Naravno, protivustavno je da se potpisuju međudržavni sporazumi sa Kosovom, sa Prištinom. Protivustavno je da se podržava ratni zločinac za mesto kandidata, a posle izabranog premijera Kosova, Haradinaj. da se, ako ne Ustavom onda nekim zakonom, da se diskutuje sa nekim Sorošem, koji je ovde proglašen najveće zlo, pa vaš predsednik stranke to isto radi. Zabranjeno je da šef BIA bude politički aktivan, pa ako sam dobro video, on se juče slikao u nekoj mesnoj zajednici, gde je bio sastanak vladajuće stranke. Prema tome, to tumačenje Ustava od sstrane SNS, to je kao to je kao da se ja bavim atomskom fizikom. To nema veze. Prema tome, Krasić je zadužen za atomsku fiziku, a vi ste zaduženi da uništavate Srbiju i to radite, na žalost, vrlo uspešno protiv Ustava.

dobili.Morala bih da oduzmem dve minute. Evo neću, ali imajte u vidu da ako ne dobijete pravo na repliku, ne možete je sami sebi davati.(Zoran

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja još nisam čuo da se Ustav usklađuje sa zakonom. Danas to po prvi put čujem. To je gotovo nemoguće. Ustav je zakon svih zakona. Zakoni treba da se usklađuju spram Ustava, a ne Ustav spram zakona, tako da argumentacija gospode preko apsolutno ne stoji, a među njima stoji moj kolega poljoprivrednik koji je bio premijer. Ja mogu samo da samo da kažem da smo još i dobro prošli ko nam je bio premijer. Hvala.

povodom ovoga amandmana vidim da i vlast i opozicija deli isto mišljenje i mislim da je dobro da i u promene Ustava uđemo sa ovim predlogom, jer obavezno srednje vaspitanje je dobro za našu državu i naš narod.Što

da pohađaju naše škole i to je dobra stvar. Tu pokazujemo zrelost naše države, tu pokazujemo kako su naši kad su bežali, i od Prvog svetskog rata i od Drugog svetskog rata, naši dečaci koji su u Škotskoj završili fakultete, da ih je Škotska prihvatila, tako da naš narod pamti pamti progone i naš narod vraća, i ja mislim da tako treba i da nastavi.Podržavam da sva deca migranata i izbeglica imaju ista prava i to je odlika jedne ozbiljne države, tako da tu nema dilema između vlasti i opozicije. **Saša Radulović** Samo da podsetim, tema ovog amandmana je da se srednje školsko obrazovanje učini obaveznim.Argumentacija koju smo čuli s druge strane da to ne može pre nego što se Ustav promeni, to jednostavno nije tačno. Jer, da u Ustavu piše da srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno ili da Ustavu piše da je zabranjeno da srednjoškolsko obrazovanje bude obavezno, onda bi ovaj amandman bio protivan Ustavu.Pošto u Ustavu to ne piše, znači, u Ustavu ne piše da je srednjoškolsko obrazovanje neobavezno, ovaj član, odnosno predlog nije protivan Ustavu. Ova argumentacija zaista nema nikakvog smisla.Ovde se predlaže da i srednjoškolsko obrazovanje bude obavezno i u sklopu takođe amandmana koji je podneo DJB, da i svi troškovi budu plaćeni, ja mislim da bi ovo bio značajan korak napred, kombinacija ove dve stvari, i nabavka udžbenika i obaveznost, tako da svi troškovi su pokriveni iz budžeta Republike Srbije, a deca dobijaju to srednjoškolsko obrazovanje.Tako da vas molim da zaista, neozbiljno je kazati da Ustav na bilo koji način sprečava danas da se usvoji amandman koji kaže da je i srednjoškolsko obrazovanje obavezno. Svaki pravnik će vam ovo kazati. Hvala. Uvažen predsednice, kao što je osnovno vaspitanje i obrazovanje jako ozbiljna stvar, tako je i visoko obrazovanje i srednje obrazovanje jako ozbiljna stvar. Nije problem samo što su kolege iznele pre mene, problem samo što Ustav nije definisao da bude obavezno srednje obrazovanje, već su potrebne određene pedagoške, psihološke i druge pripreme. To se ne može na brzinu doneti odluka brz određenih pedagoških priprema.Prema tome, smatram da su ovo samo predlozi iz dobijanja određenih jeftinih političkih poena. Ja vas molim, pošto je obrazovanje i vaspitanje jako ozbiljna stvar, nemojmo to raditi u ime naše dece. Hvala. **Aleksandra Čabraja** Samo da kažem da zaista ne vidim nikakvog smisla. Ja sam htela za repliku da se javim. Nemoguće je reći da je ovo radi dobijanja jeftinih političkih poena. Mislim da je zaista sramota da bilo koji kolega misli da nije dobro da imamo obavezno srednje obrazovanje. Hvala. Hvala. Evo, sad smo čuli argument da su reforme obrazovanja dobra stvar, ozbiljna stvar i da zahtevaju ozbiljnu pripremu, ozbiljan rad. Pa, kako je onda ozbiljno da mi dobijemo ovaj zakon tri dana pred početak rasprave i da raspravljamo po hitnom postupku? Da li je to ozbiljan pristup i ozbiljan rad ili se od ovog parlamenta očekuje da samo usvoji ono što je Vlada predložila, bez prihvatanja jednog ozbiljnog amandmana?Ovaj amandman i ovo pitanje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja i potrebno je o njemu razgovarati, a Ustav sasvim sigurno nije prepreka. Ako ima volji, ako želimo da stvaramo građane koji razmišljaju, koji su slobodni, a ne podanici poslušni, onda ćemo uraditi reformu obrazovanja na jedan drugi način u odnosu na ovo što predlažu ovi zakoni. Hvala. Zahvaljujem, predsednice.Tema ovog amandmana koleginice Čabraje jeste zapravo da je srednjoškolsko obrazovanje obavezno. Mislim da je to potpuno u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ne postoji ni u jednom članu Ustava Republike Srbije da eksplicitno piše da je zabranjeno obavezno srednjoškolsko obrazovanje. Dakle, može da bude u skladu sa Ustavom. Ja nikada ne bih predložio ili se zalagao za nešto što nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije.S druge strane, veoma me čudi to što se na jedan veoma čudan način vladajuća većina danas ophodi prema Ustavu kao prema ne znam koliko Svetom pismu, a sa druge strane se, iako nije po Ustavu i izričito stoji da to ne sme da bude smanjenje penzija, vladajuća većina je ovde izglasala smanjenje penzija penzionerima u Srbiji. Iako nije po Ustavu da se pravi Vlada sa Haradinajem, ipak je Vlada, odnosno vladajuća većina ovde zajedno sa Vladom Republike Srbije podržala vladu Kosova na čelu sa ratnim zločincem Haradinajem.Dakle, mnoge stvari koje nisu po Ustavu Republike Srbije se ovde izglasavaju i Vlada Republike Srbije nema nikakav problem da u tom smislu krši Ustav. A, kada je u pitanju obavezno srednjoškolsko obrazovanje, onda se to dovodi u pitanje. Mislim da je to više nego licemerno. Mislim da su pravne službe ministra Šarčevića potpuno zakazale i smatram da je ovo jedno veoma važno pitanje koje mora parlament da diskutuje, a ne na način kao što je to rekao kolega Đurišić, da se to po hitnom postupku ubacuje i da se isključivo ono što je u interesu

Po osnovu toga što sam poslanik i što imam prava da diskutujem po amandmanu, što poslanik Zoran Krasić zna, ali voli da dobacuje, dobacuje, što kod određenih poslanika izaziva veliku pažnju. Ali, nije bitno.Znači, amandman poslanice Aleksandre Čabraje je vrlo jasan i u potpunosti sam u tom pravcu dobro razumela i ministra Šarčevića koji je rekao da je amandman dobar, da može o tome da se razmišlja, ali da je zaista potrebno da se sačeka eventualna izmena Ustava koja bi obuhvatila i obavezno obrazovanje u smislu toga da i srednje obrazovanje bude

nažalost iz opozicije, njihovo shvatanje poštovanja odredbi Ustava. Prvo, u Ustavu se nikada ništa ne zabranjuje. Pretpostavljam da ima i pravnika ili poslanika sa većim iskustvom koji znaju šta to znači pisanje Ustava, šta znače ustavne odredbe i kako glase ustavne odredbe. U njima se nikada ne piše – zabranjeno je.Možemo da krenemo od same preambule Ustava Republike Srbije, u kome se jasno govori da je AP Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije, pa kada bi krenuli tumačenje koje su predložili pojedini poslanici, koje smo čuli pre moje diskusije, onda bi, kada ne daj bože jednoga dana oni budu vodili državu, a ovaj Ustav ostane na snazi, bilo primenjeno tumačenje Ustava ovako a, pa u toj preambuli nije zabranjeno da Kosovo i Metohija kao severna pokrajina Republike Srbije možda budu i otuđivi deo jednoga dana. dana. Izvinjavam se, južna. Hvala na intervenciji.Znači, ono što smo čuli malo pre od većeg broja poslanika iz opozicije, jedno pravno neznanje i jedno paušalno tumačenje Ustava kao najvišeg akta Republike Srbije je jedno opasno tumačenje u kome se predlaže da kada nešto nije zabranjeno u Ustavu, moram da podvučem da se u Ustavu nikad ništa ne zabranjuje, nego se piše šta je to moguće, odnosno dozvoljeno u pravnom poretku naše države, da onda krenemo sa tumačenjem da sve što nije zabranjeno je dozvoljeno u ovoj državi.Ja bih molila kolege da se, ako nemaju znanja, uzdrže od takvih paušalnih tumačenja, jer bi onda doveli različita tumačenja, vrlo opasna, po ustavni i pravni poredak naše države. Hvala vam.Inače, nije loš amandman, kao ideja, da svi zajedno razmišljamo kada bude otvorena rasprava o izmeni Ustava, da se ne fokusiramo svi – treba nam manji broj poslanika ili, hajde da pričamo o budućnosti nekoj, kako da uredimo odnose između Beograda i Prištine, nego, dajte da razmišljamo onda na na širi način i da se onda i poslanici opozicije uključe u tu raspravu, a ne da kažu unapred – ne, mi nećemo. Jer, eto, ima i dobrih ideja koje mogu biti usvojene u eventualnim izmenama Ustava. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, gospođo Gojković.Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović.

nikako ne sme da se prihvati kako sve ono što nije zabranjeno je dozvoljeno. Evo vam jedan mali primer. Recimo, u članu 60. ovog zakona se kaže da planovi nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju sadrži listu obaveznih predmeta. Jel ima u Ustavu Srbije negde ta lista obaveznih predmeta? Kako smemo da predlažemo zakon koji sadrži neku obaveznu listu predmeta kada toga nema u Ustavu? Ne znam da li shvatate koliko je ovo besmisleno kada bi tako posmatrali stvari.Dakle, sve što u Ustavu i u zakonima nije eksplicitno zabranjeno, je dopušteno, odnosno slobodno. Bolje recite, ako već nećete ovo da prihvatite – ne želimo da srednje obrazovanje bude obavezno. Kažite to slobodno, šta je problem? Nemojte izmišljati ustavne članove ili ustavne zabrane koje ne postoje. Kažite građanima Srbije – ne želimo da srednje obrazovanje bude dostupno i obavezno za sve ljude, za svu decu. Hvala.

Poslanik Dušan Pavlović koji je govorio pre mene je profesor na političkim naukama, koliko ja znam. I tamo postoji predmet – ustavno pravo. Neka me ispravi ako ja možda dobro ne znam. Ali, ovo je nešto strašno što smo čuli, da neko ko predaje na jednom fakultetu kaže da sve što nije zabranjeno Ustavom je dozvoljeno, i impliciranje da su poslanici koji govore da moramo poštovati Ustav Republike Srbije zlonamerni i ne žele da uvedu besplatno obrazovanje za decu. Ja bih molila, stvarno, zbog građanina Srbije, da ovde govorimo istinu i da ovde od 250 poslanika, nisam sigurna, osim onih koji su protiv toga da deca koja su migranti, koji su morali da pobegnu iz svojih država i da napuste zbog ratnih pa neko ovde želi da im zabrani mogućnost da imaju malo deo te dečije radosti i da se školuju u državi u kojoj trenutno borave, ima i takvih poslanika, ali svi ostali poslanici se zalažu i za prava deteta i za obavezno osnovno i srednje obrazovanje.Ali, kada nešto u jednoj državi ne možete, zbog poštovanja Ustava, onda ne možete. Ali, nije problem da se promeni Ustav. Uostalom, ukidanje obaveznog srednjeg obrazovanja nije počelo od juče, i to znamo svi ovde i nemojte da zbog nekih sitnih i malih poena, ili zato što su najavljeni eventualni izbori u decembru mesecu, da sada ovde govorimo građanima Srbije neistinu. To nije istina.Ustav Republike Srbije, hteli to neki ili ne, moramo da poštujemo, jer od kako Tita nema, koji je rekao – nemojte se držati baš tako Ustava kao pijan plota sve vlasti od tada pokušavaju da poštuju najviši akt jedne države i tako će biti, dokle god se ne promeni vlast i dokle god ne dođu nekakvi revolucionari ili Crveni Kmeri, koji će želeti da rade mimo Ustava. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč **Balša Božović** Zahvaljujem, predsedavajući.Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, koja je inače pravnica, je rekla da po Ustavu ništa nije zabranjeno, ali ja ne znam kako onda u Ustavu piše da je zabranjena diskriminacija, da je zabranjena cenzusa, da je zabranjeno ropstvo koje uvodite posredno na ovaj način obrazovanja koji želite da implementirate u Srbiji, da je zabranjen sukob interesa, da je zabranjeno da političke stranke mogu neposredno da vrše vlast i da vlast potčine sebi, pa se to dešava u Srbiji. Hoćete menjati Ustav i u ovom smislu da sve zavisi od vas i vaše političke stranke, sudbine građana Srbije, sudbine nekih klinaca koji u budućnosti žele da žive u ovoj zemlji?Mislim zemlji?Mislim da ste na ovaj način grubo prekršili pre svega vaše znanje, kao pravnika, o Ustavu Republike Srbije, šta može, a šta ne može po tom Ustavu, a da bi rekli kako je zabranjeno

uvaženog poslanika Balše Božovića. Toliko sam fascinirana da me je ostavio i bez daha, bez reči i bez komentara. Ono sve što je on rekao, dakle, nije u skladu, niti je odgovor na moju diskusiju. Ja sam tačno rekla šta je zabranjeno, a šta ne može da se tumači, barem ne u našoj državi, ako je nešto nešto eksplicitno navedeno, osnovno obrazovanje je obavezno, da sve ono što nije navedeno i nije zabranjeno u tom smislu. Znate šta? Ne vredi uopšte da trošimo vreme na ovakvu raspravu, a kada neko nije na vreme stekao određeno bazično obrazovanje i ne može tačno da protumači šta je neko, ko se redovno školovao, hteo da kaže.Oni da kaže.Oni koji su me slušali pažljivo, a ja sam se obratila građanima Srbije, su u potpunosti shvatili šta sam ja htela da kažem. ovde naveo, to je neko sitno politikanstvo koje zaista niti govori o raspravi o amandmanu o kojem mi pričamo, niti me je razumeo, niti očekujem da razume ono što sam ja rekla. Hvala lepo. amandmanu. **Đorđe Vukadinović** Po amandmanu. Vratio bih se na temu.Ovo je suviše važan amandman i suviše važna tema da bismo je trošili uobičajen političkim prepucavanjima. U tom smislu bih predložio,

Naravno, zašto im se ne dopadaju moguće insinuacije, jer su oni protiv toga, pošto postoji dilema oko ustavne zasnovanosti. Niko ovde nije takav vrhunski ustavni pravni stručnjak.

onda da imamo Ministarstvo, imamo Odbor za obrazovanje, hajde da se onda u narednom periodu zaista poradi na tome, da se razmotri ustavni osnov, da se vidi da li se i na koji način može obezbediti to, a ne da ovde trošimo, zaista vreme u javnim političkim prepucavanjima, koja nikoga ne zanimaju i što je važnije, koja nikome ne koriste.Kao što rekoh obrazovanje je opšte, posebno, mogućnost obaveznog srednjeg obrazovanja, što jeste i zanimljiv i važan predlog, i mislim da smo svi u tom duhu okrenuti da vidimo da li je to moguće, ako nije moguće idemo dalje. Hvala. Hvala, gospodine Vukadinoviću.Reč ima Marko Đurišić. Izvolite. **Marko Đurišić** Ja ću da se vratim na ovu diskusiju šta Ustav zabranjuje, a šta ne.Mislim da predsedavajući

čule.Znači, predsednica parlamenta, pravnica po obrazovanju, redovnom, i stečenom na vreme, kako voli da kaže, verovatno da bi se razlikovala od nekih kolega koji to nisu i nemaju. Ja nisam pravnik, ali evo, znam makar da čitam. Pa, Ustav član 21. kaže – zabrana diskriminacije, ustav član 26. – zabrana ropstva, položaja sličnog ropstvu i prinudnog rada, član 76. - zabrana diskriminacije nacionalnih manjina,član 78. – zabrana nasilne asimilacije, član 152. – zabranjeno političko delovanje sudija, itd, itd. Ima mnogo zabrana I, ne bih se javio da ovde nismo čuli od predsednice parlamenta, pravnice, koja dva puta kaže – Ustav ništa ne zabranjuje. U Ustavu ništa nije napisano što je zabranjeno.I, sad je meni vrlo interesantno, kako to predsednica parlamenta, koja dolazi iz najveće stranke, nekako ne zna du u Ustavu stoje baš ovi članovi

u svemu onome zbog čega građani Srbije danas ne mogu da kažu da su slobodni? I, nije ni čudo, ako predsednica parlamenta ne zna da je Ustavom Srbije zabranjena diskriminacija, da je zabranjeno ropstvo, da je zabranjen prinudni rad, da je zabranjena cenzura. Ako ona to ne zna, onda nije ni čudo što živimo u ovakvoj današnjosti u kojoj danas živimo. Hvala.

Hvala.Da ponovim još jednom, predsednica Skupštine je ovde kao narodni poslanik izašla i rekla par stvari koje jednostavno nisu istinite. Rekla da Ustav ništa ne zabranjuje. Čuli smo nekoliko kolega poslanika koji su jasno rekli, pročitali odredbe Ustava koji kažu da Ustav zabranjuje mnoge stvari, između ostalog zabranjuje i sukob interesa za predsednika Republike, da u isto vreme bude i predsednik stranke.Međutim, cela diskusija dalje oko toga kako tobože poslanici ne znaju Ustav, kako tobože oni nemaju pravo na obrazovanje, zaista je krajnje licemerna. Znači, očigledno elementarno nepoznavanje i Ustava Ustava i zakona, nažalost ne samo od predsednice Skupštine, nego i od Vlade koja je odbila ovaj amandman sa ovakvim obrazloženjem.Da ponovimo još jednom, dobili smo i ovo obrazloženje da u Ustavu piše da je osnovno obrazovanje obavezno, ali za srednje obrazovanje ne piše ništa. Pošto ne piše ništa i to je činjenica, ništa nas ne sprečava da u ovom zakonu propišemo obavezno srednje obrazovanje. Znači, ovo je nešto što bi trebalo da bude elementarno znanje za svakog pravnika, da ono što nije eksplicitno zabranjeno jeste dozvoljeno.Ako postoji jedna odredba Ustava, sa kojom to da je srednje obrazovanje obavezno, nije u skladu jedna odredba Ustava, onda možemo da govorimo o tome da je to protivustavno. Znači, radi se o elementarnom nepoznavanju ni prava ni Ustava Republike Srbije, koje je pokazala ovde danas predsednica Skupštine, govoreći od tome kako Ustavom, da ponovim, imate i snimke, mi ćemo od ovoga i napraviti snimke da svi građani vide, rekla je lepo više puta kako Ustav ništa ne zabranjuje i dala je jedno izuzetno kreativno tumačenje toga, pošto kaže – osnovno obrazovanje je obavezno, da iz nekog razloga ne može srednje da bude propisano zakonom. Hvala. **Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Saša Radulović po običaju ne govori istinu. bih, pošto vidim da je postao u međuvremenu i stručnjak za ustavno pravo, sem toga što je stručnjak za stečajeve, da nam pročita gde to u Ustavu piše da predsednik Republike ne može da bude predsednik političke stranke?Gospoda stranke?Gospoda iz opozicije nisu dobro, odnosno bolje rečeno zlonamerno su protumačili izlaganje gospođe Maje Gojković, koja je govorila u svojstvu narodnog poslanika SNS. Gospođa

da je ideja o uvođenju obaveznog srednješkolskog obrazovanja u suštini dobra ideja i da o tome treba razgovarati. Dakle, nije dočekala na nož, kao što vi želite da predstavite amandman koji je podnela koleginica iz opozicije, ali, morate priznati neozbiljno je, ni jedna država to ne radi, amandmanom uvoditi obavezno srednješkolsko obrazovanje.To je tema za jednu ozbiljnu društvenu diskusiju i društvenu raspravu u kojoj treba da se uključi i Narodna skupština i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, univerziteti, građani i sve druge relevantne institucije. Ali, problem je u nečem drugom. Vi ste podneli taj amandman ne iz želje da se zaista uvede obavezno srednješkolsko obrazovanje, nego iz dnevno političkih razloga, da biste mogli da napadate ministra kako ne radi ništa i da biste mogli da napadate SNS.Naslušao sam se sam se zajedno sa mojim kolegama i u načelnoj raspravi genijalnih ideja onih koji su do 2012. godine vodili Republiku Srbiju. Zoran Živković je pričao o tome kako je skandalozno da udžbenici u Srbiji koštaju toliko i toliko. Ja ga sada pitam – zašto u njegovo vreme on nije delio besplatne udžbenike? On je delio On je delio firme.Slušao sam o tome kako je skandalozno što đaci moraju da nose udžbenike kući, umesto da ih ostavljaju u školi. Što ih nisu ostavljali u školi u vaše vreme? Na kraju krajeva, evo danas više od sat vremena pričate o obaveznom srednješkolskom obrazovanju, pa ko vas je sprečavao da za 12 godina vaše vladavine uvedete obavezno srednješkolsko obrazovanje u Republici Srbiji.Vidim da se sada ograđujete od Ustava Republike Srbije, odnosno, nekada se ograđujete, nekada se na njega pozivate, kako vam kad odgovara. Demokratska stranka je, sećam se tog vremena vrlo dobro, i te kako učestvovala 2006. godine u izradi ovog Ustava, u izradi važećeg Ustava. Ko vas je sprečavao za sve vreme dok ste vršili vlast u ovoj zemlji da sprovedete sve te vaše genijalne ideje, da đacima besplatno delite udžbenike, da ne moraju kući da pišu domaći kao što sam čuo da ste rekli da je to u Finskoj, da ostavljaju udžbenike u školi umesto da ih nose kući itd, ko vas je sprečavao da te ideje sprovedete u praksi? Ko vas je sprečavao da uvedete obavezno srednješkolsko obrazovanje?Ne počinju problemi u prosveti i ne počinju sva pitanja u prosveti sa dolaskom na funkciju ministra prosvete, gospodina Šarčevića. Čovek je došao u prosvetni sistem da ga uredi, da ga sredi i u velikoj meri je u tome uspeo. Ovi zakoni koji su na dnevnom redu ovih dana su korak napred u uređivanju našeg obrazovnog sistema i osnovnog i srednjeg i visokog.Što se tiče SNS, vi ćete gospodine ministre u tome imati našu punu podršku, ali ovde je problem u nečem drugom. Ovde se licemerno nastupa. Ovde se za sve probleme koje imamo objektivno u školstvu, i osnovnom i srednjem i visokom, pokušava svaliti krivica na vas. Sada je Mladen Šarčević kriv što đaci moraju da nose udžbenike kući, a ne ostavljaju ih u školi. Sada je Mladen Šarčević kriv što nije kao u Finskoj da se domaći radi u školi, a da đak kada dođe kući nema praktično nikakvih školskih obaveza.Mi smo nasledili jedan obrazovni sistem, to moram da vas podsetim, mi smo nasledili jedan obrazovni sistem koji je, u suštini, nastao neposredno posle Drugog svetskog rata, bolje rečeno bivša Jugoslavija ga je preuzela od Sovjetskog Saveza, a to znači jedno široko obrazovanje, memorisanje velikog broja činjenica, veliki broj knjiga. Da li je to obrazovanje bilo u potpunosti loše? Lično mislim da nije. Da li ga treba usavršiti? Sigurno da treba, ali to ne može da se uradi preko kolena. Do juče srednjoškolsko obrazovanje nije bilo obavezno, sad ćemo mi podneti amandman, usvojite naš amandman i onda ćemo uvesti obavezno srednjoškolsko obrazovanje. Nije to tako naivno. To je pitanje koje zahteva ozbiljnu društvenu raspravu i to je Maja Gojković upravo i rekla, nije ona rekla da amandman nije dobar i da nije dobra ideja o uvođenju obaveznog srednjoškolskog obrazovanja, nego da je to tema o kojoj treba da se razgovara.U čemu je vaš problem? Vaš problem je u tome što vi ne želite da razgovarate, vi odbijate dijalog. Vi odbijate dijalog o bilo čemu i podnosite amandmane isključivo iz dnevno-političkih razloga, da biste se vi predstavili kao zaštitnici dece, odnosno zaštitnici roditelja.Kada sam ja išao u osnovnu školu, u vreme socijalističke Jugoslavije, moji roditelji su meni plaćali udžbenike, nije mi država davala besplatno, a pogotovo ne u današnje vreme. Vi, konačno, iz opozicije, morate da se opredelite kakva je vaša ideološka orijentacija, jeste li vi liberali, jeste li marksisti, jeste li za kapitalizam, jeste li za socijalizam, za šta ste vi?Dakle, vaša orijentacija je mutna. Vaša orijentacija je nejasna. Ja razumem gospodina Mićunovića, on se uvek uzvrpolji kada se o tome govori. On je 1968. godine Beogradski univerzitet hteo da nazove „Crveni univerzitet Karl Marks“. Dobro, takvo je bilo vreme, bilo je popularno, studentski pokreti u Francuskoj, Nemačkoj, prelilo se malo i kod nas. Ali, sada odjedanput mi treba da kao đaci u školi slušamo o tome kakve su ideje gospodina Mićunovića i DS-a o tome kako treba urediti osnovnu školu, srednju školu i fakultete. Ko vas je sprečavao gospodo da vi sve to uradite za 12 godina vaše vlasti? Nije vas sprečavao niko, nego vas nije bilo briga za to. Vi ste se bavili nečim drugim, nameštanjem tendera, bogaćenjem na ličnoj osnovi, kupovinom stanova, pretvaranjem pašnjaka u gradilišta. To ste radili. Šta je vas bilo briga za osnovnu, srednju školu i za fakultete.Vodite hajku ovih dana protiv predsednika Odbora za obrazovanje. U vaše vreme su nastali privatni fakulteti. Koji privatni fakultet je osnovala SNS? Vi ste očevi privatnih fakulteta i da me neko pogrešno ne razume, nemam ja ništa protiv privatnih fakulteta, ima dobrih državnih fakulteta, ima loših državnih fakulteta, ima dobrih privatnih fakulteta, ima loših privatnih, ništa nije crno-belo. Ali, prosto mi je licemerno kada slušam – evo, vi iz SNS, vi neki falsifikovani doktorati, diplome sa privatnih fakulteta itd. Bivši predsednik Republike Boris Tadić je držao predavanje, hvalio se na jednom od tih privatnih fakulteta koji je u međuvremenu promenio ime. U vaše vreme super je kada postoje privatni fakulteti, kada privatni fakulteti postoje u vreme vladavine SNS, onda to ne valja. Vi i kada ste na vlasti onda ste kapitalisti, onda ste za zapadne vrednosti, kada ste u opoziciji onda ste marksisti. Ukinite sve privatno, sve mora da bude državno, sve mora da bude besplatno, itd.Nemam ništa protiv da sve bude besplatno, ali onda biste gospodo iz opozicije, onda ste morali da ostavite budžet u mnogo boljem stanju nego što ste ga ostavili 2012. godine, a ne ispraznili ste sve živo, da ne kažem da ste opljačkali i onda ste se setili – e, sada da bude besplatno. Kamo sreće da smo u budžetu imali onakvu situaciju kakvu imamo danas, da smo imali 2012. godine. Onda bi bilo moguće ovo što vi govorite, a ne ispraznili ste budžet tako da ne mogu da se isplaćuju ni plate, ni penzije, a onda ovamo posle pet godina kažete – e, dajte nam besplatno udžbenike. Ni u vreme gospodina Mićunovića nisu bili besplatni udžbenici.Još jednu stvar da naglasim. Nije tačno

plaćanje osnovne škole. Niko ništa ne plaća. Plaćaju se udžbenici i to na rate, i to na više rata, plaćam ih i ja za svoju decu, kao i vi za svoju, ali to nije nešto što je uveo Mladen Šarčević, Aleksandar Vučić, Maja Gojković ili bilo ko od nas. Uvek je tako bilo. Možemo da govorimo o tome da li cenu udžbenika možemo da smanjimo, da li možemo da popravimo stanje u školama, možemo, ali za to je potreban novac. Novca može da bude jedino ako budemo vodili pametno ekonomsku politiku. Ako budemo vodili ekonomsku politiku, politiku kakvu ste vi vodili, neće biti ni školstva u Srbiji ni besplatnog, ni sa plaćanjem, ni ovakvo, ni onakvo. To je ono što građani Srbije treba da znaju.

stranke.Profesore, da li želite repliku? Pošto je puna lista, vi meni samo recite da ili ne, i ja ću vam dati reč.Molim vas budite ljubazni, nema potrebe da neko bude advokat između nas

Ja mislim da bi neki želeli jednu polemiku sa mnom, ali za to treba da postoje preduslovi. Prvo, da se govori istina. Drugo, da se znaju činjenice. Treće, da se vodi rasprava o predmetu, a ne o uvredama.Pošto ja ne spadam u osobe koje će se svađati sa svakim ko to želi, ja odustajem od te rasprave, sa gospodinom koji me je prethodno prozivao toliko puta, ne želim da vodim polemiku, jer imam problem, čuo sam na N1, na pitanje novinara, ali vi ste o gospodinu Vučiću i Nikoliću izjavljivali to i to, dobio sam od gospodina Šešelja knjigu o dotičnoj ličnosti. izjava je bila – jeste, ja sam to govorio, ali nisam tako mislio. Imam problem kada tog čoveka slušam, da li to što on govori misli ili iz nekog drugog razloga govori. Zato

više da polemišem s obzirom da sam pretpostavljao da mi imamo sasvim drugu relaciju, druge i civilizovane odnose.Što se udžbenika tiče, ministar prosvete, ne vidim ga ovde, gospodin Žarković, je sa velikim oduševljenjem prihvatio moju inicijativu da se poštuje Ustav i da ono što piše da je besplatno, da tako bude, kao u najvećem broju zemalja uključujući i one oko našeg okruženja.

Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, ja upućujem gospodina Mićunovića na knjigu Branka Petranovića „Istorija Jugoslavije“ u tri toma. U jednoj od tih knjiga, u trećoj knjizi, ako se ne varam, nalazi se fotografija gospodina Mićunovića sa grupom tadašnjih studentskih revolucionara iz 1968. godine, a ispod toga toga piše komentar fotografije – crveni univerzitet „Karl Marks“. Dakle, to je istorijska činjenica. Ali, ja vam ne zameram zbog toga, samo vam kažem da se vi na jedan način ponašate kad ste na vlasti, a na drugi način kada ste u opoziciji.Što

zastupali ste ga, odnosno njegove političke stavove u javnosti, tako da me to mnogo ne uzbuđuje. Jedino što mi nije jasno, vidim da je gospodin Mićunović izašao, rekao je da ja ne znam, a da on zna, da su udžbenici navodno u vreme kada je DS vršila vlast bili besplatni, ako sam ga dobro razumeo. Samo da mi kaže kada su to udžbenici bili besplatni, kada je to roditelj mogao da dođe u neku knjižaru i da kaže – dobar dan, moje dete u treći razred osnovne škole, dajte mi besplatno komplet udžbenika za treći razred osnovne škole. koje godine je to bilo, za vreme kog ministra, ja ću vam se izviniti i reći ću da ste vi potpuno u pravu, ali mi dajte tačne podatke o tome koje godine su udžbenici u Republici Srbiji bili potpuno besplatni, a knjižare bile u obavezi da roditeljima, odnosno deci besplatno dele komplete udžbenika. **Maja Gojković**

to u šta vi sumnjate, a to su besplatni udžbenici za đake u Srbiji i dupli kompleti u gradu Beogradu, jer je grad Beograd u tom trenutku imao potencijala za tako nešto, u vreme koalicione vlade zajedno sa SPS, kada je ministar prosvete bio Žarko Obradović. Pa, možete da proverite i sa njima sve to.Međutim, očigledno je da se sa svim ovim temama, koje traju desetak do petnaest minuta, direktnim napadima na profesora Mićunovića udaljavamo od nečega što je suštinska rasprava oko amandmana. Mi smo podržali ovaj amandman, a to je obavezno srednje obrazovanje. Sada smo zaboravili na kom smo amandmanu. Zaboravili smo šta je izjavila predsednica parlamenta kada je govorila o zabranama u Ustavu. Podsetiću vas, rekla je da nema nikakvih zabrana u Ustavu i da je to razlog zbog čega se ne prihvata ovaj i ovako predložen amandman. Videli smo od mojih kolega i činjenica je kada pogledate Ustav Republike Srbije da postoje zabrane i te kako, a posebno one zabrane koje se tiču diskriminacije.Mi ovde u Skupštini gledamo svih ovih godina diskriminaciju prema opozicionim poslanicima i svim predlozima, iako su suvisli i prihvatljivi, a ovo je jedan od amandmana oko koga možemo da se složimo. To jeste suština ove priče i ja pokušavam da vas vratim upravo na suštinu, pokušavajući da vam dokažem nešto što je notorna istina, a to je da su udžbenici bili besplatni u tom periodu, da sada treba platiti 10.000 do 17.000 dinara za komplet udžbenika za đake u osnovnim školama. To je nešto što zaista mora da se promeni. Aleksandar Martinović. Izvolite Morate da mi kažete, gospodine Ćiriću, vi koji trpite veliku diskriminaciju tako što ste savetnik direktora Pošta Srbije i imate platu od 150.000 dinara, koje dinara, koje godine su udžbenici bili besplatni, ali za sve đake u Republici Srbiji. Mi donosimo zakon koji se odnosi na celu Republiku Srbiju, ne za grad Beograd ili za pojedine opštine u gradu Beogradu, nego za učenika u celoj Republici Srbiji. Toga nije bilo i vi to veoma dobro znate.Što se tiče diskriminacije,

na televiziji objašnjava kako treba u biti predsednika Republike? Kaže – nije ga teško pogoditi snajperom. Otvorite televiziju N1, otvorite televiziju B92, sada je promenila ime,

Pa, ko vas diskriminiše, gospodine? Kada je u vaše vreme predsednik poslaničke grupe opozicione mogao da bude savetnik generalnog direktor jednog javnog preduzeća?

on savetnik direktora Javnog preduzeća Pošte Srbije sa platom od 150.000 dinara. Ja bih voleo da mene tako neko diskriminiše. Voleo bih da su oni mene diskriminisali kada su upravljali ovom državom do 2012. godine. To je odlična diskriminacija. Čuj, kaže diskriminisan sam, savetnik sam direktora Pošte, imam platu od 150.000 dinara. Ja za takvu diskriminaciju u životu nisam čuo.

Hvala.Replika se odnosi na izlaganje šefa poslaničke grupe DS, a mogla bi da dobijem repliku i povodom izlaganja svih poslanika opozicije koji su zlonamerno tumačili ono što sam ja rekla, jer su shvatili da su izgovorili pravni i politički nonsens i da građani Srbije vrlo dobro znaju da Ustav ne sme i ne može da se krši, i da sam ja govorila o zabrani, nekakvoj zabrani, a ako nešto nije zabranjeno u oblasti obrazovanja, onda je što ja znam da citiram i preambulu, to je moj problem, a nije problem Balše Božovića. Ja ga pozivam da idemo na kviz o znanju Ustava Republike Srbije. Takođe, pozivam i Sađu Radulovića. Mogu da pozovem i one koji su podneli ovaj amandman, da razgovaramo o opštem poznavanju Ustava. Priznajem, možda oni sa svojim obrazovanjem i tumačenjem Ustava bolje vladaju tom materijom.Ja to nisam sporila, rekla sam da je amandman dobar, ali da ne može u ovom trenutku da bude prihvaćen zato što nije usklađen sa članom 71. Ustava Republike Srbije. Takođe sam rekla da kada pobedi neko iz opozicije, bože moj, možda se građani Srbije i opredele za ovu sadašnju opoziciju, onda tumačite Ustav kako vi želite, a u skladu sa Titovim uputstvom da ne treba da se držimo Ustava i zakona kao pijan plota.Član kaže da svako u ovoj državi ima pravo na obrazovanje. Stav 2. – osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno za decu u Srbiji, a srednje obrazovanje je besplatno. To nećete da kažete građanima Srbije glasno, misleći da možete da zamaglite suštinu time što ćete napadati SNS i nadležnog ministra i Vladu.

**Goran Ćirić** Dakle, ponovo smo došli do faze u kojoj ulazimo u lične živote i odgovoriću i na ta pitanja, ali mislim da je ključno ovo pitanje i vraćanje na suštinski amandman i pitanje, a to je kada i u kom periodu su bili besplatni udžbenici u Srbiji i obećanje da će se šef poslaničke grupe izviniti ukoliko dobije dokaze.Imate svog koalicionog partnera koji sedi u ovim klupama, poslanika koji je 2012. godine, dakle, Žarko Obradović, tadašnji ministar prosvete, izjavio, i to možete da proverite, da u Srbiji već tri godine postoje besplatni udžbenici za đake od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, od 2009. do 2012. godine. Neki od gradova i lokalnih samouprava su imali dovoljno potencijala i snage, onako kako je imao Grad Beograd, da realizuje i to da deo kompleta udžbenika bude u školi, a deo besplatnih udžbenika đaci nose svojim kućama.I, ja sada očekujem vaše izvinjenje zbog toga što ste dobili potpuno jasnu informaciju i potvrdu da je DS u tadašnjoj vladi sa svojim koalicionim partnerima obezbedila nešto što je važno za sve đake. Voleo bih da to imamo i danas u Srbiji.

Imam prava, verovatno i ja da neki put govorim o članu 27. stav 2, a to je da se predsednik stara o primeni ovog Poslovnika.Kada ste dali repliku prethodnom govorniku, on je bio dužan da odgovori na izlaganje Aleksandra Martinovića. On ga je jasno pitao – da li je istina da on kao ugroženi opozicionar, diskriminisan prima platu od 150 hiljada dinara, i da li je istina da je savetnik generalnog direktora Pošta Srbije? Znači, to jeo no što građani Srbije sigurno interesuje, a to je ostalo u vazduhu neodgovoreno.S druge strane, poslanik je dužan da govori istinu. Nikada nisu deljeni za vreme njihove vlasti novi besplatni udžbenici. Promovisali su jedno vreme zamenu starih udžbenika i onda je to delimično deljeno besplatno, ali nikada nisu deljeni besplatni udžbenici, čak i za vreme Tita i gospodina Mićunovića, tu se apsolutno slažem sa diskusijom Aleksandra Martinovića.Znači, član 27. starajte se o primeni. Ne može replika da se dobije da bi se govorilo šire od teme. Vi morate da se fokusirate na ono što je rečno pre vas da odgovorite. Hvala vam puno. Hvala. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika?(Maja

Zahvaljujem.Članovi 103. i 104. Prvo, gospodine Marinkoviću nemojte da dozvolite da vam Maja Gojković deli lekcije o tome kada kome možete da date repliku. Ona je prva kao sveto pravilo u ovu Skupštinu uvela to da predsedavajući sam odlučuje o tome kada nekom daje pravo na repliku ili ne, pa nama čak ne dozvoljava kada se javimo da ukažemo na povredu u postupanju predsedavajućeg, da zamerimo to što je, recimo, neko direktno vređan, prozvan, pogrešno protumačen itd, a nije dobio pravo na repliku.Tako da, nemojte, malo držite do svog dostojanstva, nemojte da vam narodna poslanica Gojković određuje kada ćete kome dati repliku. Ona, kada se uključi u raspravu ima prava kao si svaki drugi narodni poslanik. Čini mi se, kao što bi reka Orvel, da je malo jednakija od nas drugih narodnih poslanika, ali dobro, to je sada već deo njenog rada u Skupštini.Drugo, član 103. ne znam da li ste primetili da se narodna poslanica Gojković malopre javila za reč, navodno želeći da vama ukaže u povredu u postupanju, pro forme je navela član koji ste navodno, prekršili, a umesto toga je replicirala narodnim poslanicima, zloupotrebivši svoje pravo da vama ukaže na povredu u postupanju.Predlažem da, ili uvedemo takva pravila za sve, ili da u Poslovniku napišemo da Maja Gojković, kao i predstavnik predlagača, ima pravo da dobije reč kad god zatraži, da govori o čemu god hoće u neograničenom trajanju. Ili počnite da primenjujte pravila ista za sve, ili nam recite da su neki narodni poslanici jednakiji od drugih pa da onda znamo na čemu smo. **Vladimir

Zahvaljujem.Član 107. da je poslanik dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Ne kaže se jednakiji, to je osnovno nešto što bi, predsedavajući molim vas, vama se obraćam, što bi bilo lepo i da neko nauči, i da time nauči da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Drugo, izuzetno je važno da posle niza godina provedenih u ovom parlamentu poslanici nauče Poslovnik. Znači, svaki poslanik može da se javi za repliku, to zavisi od predsedavajućeg i ocene, član 104. stav 3, da li će mu dati, ili neće dati repliku.Sa druge strane ima pravo, i naravno, svaki poslanik jednako, od 250 nas, da se pozove i na povredu Poslovnika. To što je neko opsednut mojom ličnošću i delom i što je opsednut mojom karijerom, to je već za razmatranje van ovog plenuma. Kao što mogu da primetim, da ste vrlo blagonakloni prema poslanici, da uvek nakon mog izlaganja date njoj da nešto da kaže, i ja imam potpuno razumevanje, posle 27 godina bavljenja politikom, za takvu želju i takvim eksponiranjem. Hvala lepo, neću tražiti da se glasa, jer nije do vas, do nekog drugog. vam. Upravo je to bila i moja intencija da poslanica Jerkov kao opoziciona poslanica ima pravo da uvek ukaže i na povredu Poslovnika i na sve ono drugo zašta ima pravo kao narodni poslanik.Pošto imamo puno prijavljenih,

**Saša Radulović** Pre ovoga imam repliku koju mi niste dali, ali me je pitao poslanik Martinović, pitanje je iz Ustava. Pitao me je direktno za šta mi niste dali repliku. Koje to članovi Ustava krši predsednik SNS i predsednik Republike Srbije, pa da mu pročitam član 6. – zabrana sukoba interesa koji kaže – niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju, koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama,

mislim da prethodne kolege koje galame da su to pravo koje predlagač amandman definisao kao pravo svakog deteta, da su preskočili. bih da Ustav dozvoljava da srednje obrazovanje bude obavezno, ali retroaktivno. Većina njih ne bi ni prvi razred završila. Hvala.